Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (реєстраційний номер 2695). вірніше, запрошується голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Бакумов Олександр Сергійович. Шановні колеги, я знаю, що буде наполягати на правках Бакумов. Я бачу Куницького.

Шановні колеги! Медяник, Фролов, Куницький, Бакумов, Мамка. У вас скільки правок, Григорій Миколайович? Три правки? Дві хвилини? 23 правки? Ніяк не будемо… А, може, виступ - і 23 правки на голосування? По Регламенту. У нас все по Регламенту, ви ж знаєте. Я вдячний, що ви підтримуєте цю позицію мою. Може, все ж таки виступ? А дайте тоді номери правок, будь ласка, на яких будете наполягати.

Князевич, скільки правок? На скількох будете наполягати? 3 хвилини, да, як ми говорили? 3 хвилини виступ. Давайте з вас почнемо тоді. Тоді з Бакумова почнемо.

Добре, тоді з Мамки почнемо. Правка номер 8. Комітетом не підтримана. Мамка. Шановні народні депутати, по суті хочу зазначати, моя правка про те, що цей закон, коли ми бачимо футболки, що хтось вирішить, цей закон абсолютно не вирішує проблеми керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Моя правка каже про те, що на даний час в КУпАП існує стаття 21, і за порушення правил дорожнього руху якою передбачено відповідальність, Адміністративного кодексу. Існує інституція передати громадській організації і трудовому колективу на поруки. Я пропоную виключити цей стереотип ще Радянського Союзу. І, по суті, моя позиція проста: є порушення – повинна бути відповідальність. Але яким чином ми даємо на поруки, а не маємо контролюючого механізму, ні органу проконтролювати, яким же чином особа, відносно якої застосовано адміністративне стягнення, відбуває покарання. БАКУМОВ О.С. Шановний пане народний депутат, ви пропонуєте виключити статтю 21 з Кодексу України про адмінправопорушення. Цей законопроект не мав на меті позбавити можливості притягати до адмінвідповідальності і передавати на розгляд саме громадській організації або трудовому колективу і буде наслідком внесення змін до багатьох-багатьох складів адмінправопорушень. Але хочу зауважити на тому, що законопроект 2695 містить позицію, що, наприклад, справи про адмінправопорушення за статтею 130 КУпАП, тобто керування автотранспортним засобом в стані алкогольного або іншого сп'яніння, не може бути передано на розгляд громадській організації або трудовому колективу. Саме по цій статті. Дякую за увагу. Ставлю на голосування правку номер 8 народного депутата Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Не підтримана правка. Правка номер 18 народного депутата… Хочу звернути увагу доповідача цього важливого законопроекту і зазначити, що, крім 130-ї, ви внесли ще одну статтю Адміністративного кодексу – 122. Дійсно, я кажу, що інститут, він не повинен існувати, передачі на поруки, тому що немає контролюючого органу і механізму, який буде спостерігати, яким чином перевиховується той громадянин, який скоїв адміністративне правопорушення. Правка 18, по суті, каже про те, що ми добавляємо і пропонуємо внести всього 7 статей, які передбачають можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. І приміткою просто регулюємо 7 статей. я вибачаюсь, яке правопорушення, якщо воно є правопорушенням, є малозначним? Ми заборону даємо, а статей, по яким ми будемо у майбутньому, зверніть увагу, знову добавляти… Можемо голосувати. 18 правка. Комітет, на жаль, не підтримав правку Мамки. Прошу визначатись та голосувати.

У даному законопроекті пропонується розширити, збільшити термін, збільшити санкції щодо статті 30 КУпАП. Раніше було по суті обмеження права і позбавлення права на три роки, але на даний час законопроектом пропонується, зверніть увагу, невідбуту частину стягнення і збільшити термін до 10 років. Але я хочу зазначити, що особа в цій історії в якості притягненої до адмінвідповідальності абсолютно нічого не відбуває. Відбувати можна покарання. Але яка форма адміністративної відповідальності у відбуванні покарання? На мою думку, три роки – достатній термін для того, щоб перевиховати людину, яка скоїла адмінправопорушення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування, дуже важлива 43 правка. Да? Комітетом, на жаль, не підтримана знову. Прошу визначатися та голосувати. За-99 Рішення не прийнято. 57 правка. Правка 57. Вона комітетом відхилена, але проектом пропонуються зміни в статтю 38 КУпАП і встановити знову підвищений окремий термін для такого притягнення щодо відбування покарання. На даний час на протязі одного року можна притягнути до відповідальності. Ми збільшуємо ці терміни. якщо порівняти адміністративну відповідальність з кримінальним процесом, то на розслідування кримінального провадження дається термін два місяці, а нам по адмінвідповідальності одного року мало. Я вибачаюся, необхідно все-таки почати з себе: налаштувати роботу, налаштувати в терміни, щоб всі робили свою роботу. А хто не встигає, необхідно притягувати до відповідальності або просто виганяти з тих контролюючих органів, які наділені повноваженнями на цю функцію. Прошу підтримати і проголосувати правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Готові голосувати? 57 правка Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-106 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. 91 правка, вона врахована редакційно.

або учасник дорожнього руху перевищує визначену швидкість більше чим 50 кілометрів, ми пропонуємо застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу 3 тисячі 400 гривень. Я вибачаюсь, а яка межа між 50 (плюс 20 – 70), за що відповідальність адміністративна в якості 250 гривень штрафу, і 30 кілометрів – знову 3 На мою думку, по суті, необхідно змінити і зменшити або відпрацювати критерії. Наприклад, 70 кілометрів, 50, 100, 120, 200, і зробити межу щодо штрафу, тоді це буде вірно. 20 кілометрів абсолютно нічого не вирішать в даній ситуації. Автор наполягає на повному врахуванні. Я ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. Це прогрес – 114. Потроху рухаємось. Залишилась врахована редакційно. На мою думку, і правка каже про те, що необхідно приймати інші механізми щодо врегулювання цієї проблеми. Ця правка каже про те, що залишення місця скоєння ДТП – збільшення штрафу до 3 тисяч 400 гривень. Я пропоную, якщо ДТП скоєно, все рівно ті, хто могли залишати місця події дорожньо-транспортних подій, ті і будуть залишати. Але необхідно вірно: а) фіксувати, а потім приймати міри щодо скоєного ДТП. І 3 тисячі 400 гривень штраф за залишення ДТП, який неспіврозмірний від самої дорожньо-транспортної події, самого штрафу, який набагато менше, необхідно все-таки відпрацьовувати. І моя пропозиція - 850 гривень штрафу, щоб була… голосувати? 155 правка, комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Наступна – правка 155, врахована частково. Вибачте, врахована редакційно. Шановні народні депутати, я розумію, що частково правки враховуються редакційно чи частково, але є одне "але". Ми встановлюємо відповідальність за ненадання водієм інших документів. Уявляєте, законом передбачено, щоб кожен водій возив з собою: перше – водійське посвідчення, друге – техпаспорт, тобто право розпорядження майном, і медичну довідку. Але, крім цього, інспектор патрульної поліції чи дорожньої поліції може попросити у вас інший документ. Наприклад, якщо ви виїжджаєте з салону, документи з салону або висновок експерта, що не перебиті, і все інше… Скільки ще треба документів, щоб патрульна поліція почала працювати? Це таке, як "інші" – це громадяни України, аналогічна історія.

документами можуть бути, наприклад, дозвіл на перевезення небезпечного вантажу, договір купівлі-продажу нового автомобіля, коли він відповідно рухається з салону на реєстрацію, це може бути митна декларація і всі документи, вже передбачені у поточному законодавстві. А тому прошу не маніпулювати вказаною позицією. Дякую. Готові голосувати? 155 правка, комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

і присутні слова "інші документи". Якщо "інші документи", то просто треба було б назвати "документи", а не вказувати техпаспорт, права і медичну справку. Бог з ним. Я все-таки хочу зазначити, 127 правка. Основні законопроекти, які вносять зміни до статті 127 КУпАП, це два законопроекти є: 2694, 2696, 2697, які по суті йшли разом з цим законопроектом. Вони прийняті в першому читанні, про них забули, а всі три законопроекти вносять зміни до статті 127. Я хочу зазначити: що за турборежим, який мішає зробити якісну 127-у, а не іншими законопроектами вносити такі зміни? Прошу підтримати голосуванням. Ставлю на голосування 217 правку народного депутата Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Дійшли ми до статті 130 "Керування транспортним засобом в нетверезому стані". Позиція комітету – збільшення штрафних санкцій і штрафів. Моя правка каже про те, що штрафи, які запропоновані комітетом, – це 17 тисяч гривень. Зверніть увагу: 17 тисяч! Хто платив раніше, той і буде платити. Моя правка каже про збільшення штрафу від 34 тисяч гривень до 51 тисячі гривень. Частина друга. Я пропоную, якщо особа повторно вжила спиртні напої, затримана, задокументована належним чином, передбачити конфіскацію транспортного засобу. Це реальна боротьба з п'янством, а не штраф 17 тисяч гривень. Позиція комітету - відхилити правку… Не відхилити, вона врахована частково, Григорій Миколайович. А з приводу того, що по першій частині, щоб не було вилучення автотранспортного засобу, вона передбачена при повторності, зокрема в частині другій та третій. Дякую. 224 правка, врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю на голосування пропозицію автора, прошу визначатись та голосувати. За-120 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 258 правка Мамки. Шановні народні депутати, можна збільшувати штрафи, можна обкладати по старим механізмам тих учасників дорожнього руху, але необхідно звернути увагу на позицію, яка була півроку назад, рік назад, і порівняти її можна з відеофіксацією. Введемо відеофіксацію - смертність на дорогах зменшиться. Ввели відеофіксацію. Смертність зменшилась? Ні. Пройшов рік і знову приходимо до висновку: давайте будемо пробувати збільшити штрафи всім учасникам дорожнього руху - і ця проблема піде. Хочу зазначити, що громадяни України і учасники дорожнього руху не є "підопитними кролями", необхідно інші механізми застосувати, для того щоб була невідворотність покарання, для того щоб була профілактична робота, і тоді смертність зменшиться. Прошу поставити правку на голосування. 258 правка народного депутата Мамки. Комітетом вона, наскільки я розумію, не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-100 Рішення не прийнято. Наступна правка 264, Мамка. Моя правка 264 стосується і зв'язана вона з правкою 91, якою я пропонував все-таки статтю 122, яку рекомендує комітет, викласти в іншій редакції, про яку я вже говорив, а не доповнювати іншими частинами. От необхідно порівняти. Якщо є стаття і вона не доопрацьовує до кінця по своїй диспозиції, зверніть увагу, не санкції, а диспозиції, для цього необхідно прийняти рішення щодо диспозиції, уточнити або модернізувати диспозицію і після цього приймати рішення щодо санкцій. Я б все-таки звернув би увагу про те, що… А не доповнювати новими частинами, які протирічать одна одній, по суті, в результаті робота цієї статті не буде відбуватися і, по суті, ніяких дій не буде створено. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. 258 правка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 264-а. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Григорій Миколайович, підтримка падає. Може, просто об'єднаємо якось правки в єдиний виступ, якщо ви не заперечуєте?

Дякую вам велике за конструктивну позицію. Робота парламентаря і полягає в тому, щоб провести: а) голосуючи, нажимаючи зелену кнопку, провести аналіз або його почути, проаналізувати ситуацію, яка склалася на дорогах; б) проаналізувати ситуацію, яким чином правоохоронні органи, які наділені повноваженнями, мали механізми зробити, забезпечити безпеку учасників дорожнього руху; і в) що ж їм не хватає, комусь якихось реформ не хватає, комусь не хватає там законодавчої ініціативи, або все інше. Не проаналізувавши ці три аспекти, на мою думку, народний депутат не може по моралі своїй вестися на ті лозунги, які пропонуються. Ну, наприклад. Стаття 130 – збільшення штрафу в 17 тисяч гривень, пити не перестануть. Тому що, як практика показала, відеофіксація нічого не допомагає, смертність на дорогах є, вона в значній кількості. На мою думку, введення нових статей до Кримінального кодексу… Наприклад, якщо ви звернете увагу, є така стаття 286 Кримінального кодексу. в законі, пропонуємо нову статтю в Кримінальному кодексі, 286-у зі значком 1. Це та ж сама диспозиція статті, але добавляємо "стан алкогольного сп'яніння". Ну, хочу вам привести приклад з практики. Наприклад, особа скоїла в стані алкогольного сп'яніння дорожньо-транспортну подію, передбачену статтею 286. Є обтяжуюча обставина, яка передбачена також Кримінальним кодексом: скоєння в стані алкогольного сп'яніння. Але якщо буде кваліфікація 286-а, частина перша, то обтяжуючої обставини не буде, що суду розкриває шлагбаум застосувати статтю 75 і застосувати відстрочку виконання вироку. Зверніть увагу, часткове виконання, вообще інші процедури, які обмежують або позбавляють прийняття рішення щодо тримання під вартою або реального позбавлення волі. В мене питання: ми допомагаємо п'яницям за кермом чи не допомагаємо новою статтею? Механізми всі врегульовані, механізми всім відомі, необхідно тільки закінчити цією цікавою реформою, всі навчити правоохоронні органи виконувати закон, судовій гілці влади все-таки надати можливість, щоб були механізми застосування, і ухвалювати вірні вироки. Жорстко карати, і не маючи повноважень і можливостей уникнути, на уникнення відповідальності за такі тяжкі речі, тоді це буде вірно. Нова стаття ж ні до чого не доводить і не приводить. Але збільшення штрафів, я спочатку вважав, що якщо частково по реперним, або ключовим, моментам піднімати штрафи, то вони повинні бути логічні. Ну яка логіка між 250 гривень і 3 тисячі 400? Абсолютно нема ніякої. Яка відповідальність тоді повинна бути? Ніхто не може сказати, яким чином ці розміри штрафів будуть впливати на безпеку дорожнього руху. А я скажу більше: чим більше штрафи, тим більше будуть продовжувати брати хабарі. Це є на дорогах, нікуди це не зникло. Я хотів би звернути увагу депутатів. Я не буду підтримувати особисто цей законопроект, тому що він не вирішить проблеми, а знову через рік ми будемо розказувати громадянам України про те, що ми щось змінили, але це "щось" не допомогло, давайте зробимо ще щось. Я за якісний законопроект. Я готовий працювати. Але щоб у кожного власника транспортного засобу була можливість при скоєнні ДТП… спеціальна служба щоб громадянину мала право задати три питання. Питання номер один: хто був за кермом? Питання номер два – сплатити штраф. Питання номер три – оскаржити рішення до суду. На жаль, даної опції у громадян України не існує. Прошу всі правки поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі правки поставити? Ставлю 267 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 267-а. За-96 Рішення не прийнято. 270 правка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-95 Рішення не прийнято. 283 правка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. 290-а. Прошу визначатися та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. 302-а. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Ставлю на голосування пропозицію автора по неврахуванню цієї правки. Прошу визначатись та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. 414 правка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-90 Рішення не прийнято. 425 правка. Врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-91 Рішення не прийнято. 500 правка, комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-95 Рішення не прийнято. 529 правка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. 589 правка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. 589 правка. За-88 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 603 правка, крайня правка народного депутата Мамки. Прошу визначатись та голосувати.

За-95 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Включіть мікрофон щодо здійснення заходів по боротьбі з п'янством за кермом. Ця правка була підтримана комітетом, але це дуже дискусійна правка. І тому я хочу поставити на підтвердження і запропонувати колегам поки це рішення не приймати. Дякую.

Вона була передбачена правкою комітету, що це можливо в нічний час, з 22-ї години до 8-ї ранку, в святкові і післясвяткові дні, і у вихідні. Комітет ухвалив рішення по цій правці Однак попередньо, провівши відповідні комунікації з фракціями, з комітетом, ми не будемо наполягати на цій правці і просимо визначатись як ви вважаєте. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто я правильно розумію, що комітет підтримав, але логіка в словах Медяника є, да? Ставлю на голосування праву номер 573. Комітетом вона була врахована. Але ставлю на голосування, прошу голосувати. 573 правка. За-22 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Шановні колеги! Враховуючи те, що ця правка відхилена, ми повернулись до тексту першого читання, а в тексті першого читання передбачена профілактична зупинка всіх і в будь-який час. Тому пропонується врахувати поправку номер 588 народного депутата Бакумова і виключити профілактичну зупинку із тексту проекту закону.

треба підтримати правку Олександра Сергійовича Бакумова, і тоді профілактична зупинка буде вилучена з цього закону, правильно? Правильно. Ставлю на голосування правку номер 588 народного депутата Бакумова. Комітетом вона була відхилена. Але логіка є, так? Прошу підтримати та проголосувати. 588 правка. За-351 Куницький. Шановні колеги, я думаю, що це дуже гарно сьогодні можемо побачити дурість кожного, хто цей законопроект подавав у Верховну Раду. Тому що у мене нема слів, я просто хочу, щоб ви не підтримали цей законопроект. Тому що ми не вирішуємо головне: ми не вирішуємо питання боротьби з п'яними за кермом. Цей законопроект мав наразі, дійсно, розширювати права поліції. Якщо ми приймемо цей законопроект, ми зовсім… Я знаю, дуже добре, що МВС любить розповідати, як відносяться водії до поліції, але ж ми бачимо, як кожного дня відноситься поліція до водіїв. І також ще на увагу. Якщо б цей законопроект був добрий, то я думаю, що автори законопроекту знайшли б в собі сили вийти сьогодні на вулицю, де зібрались люди, і пояснити, чому вони дійсно вважають цей законопроект правильним. Я вас прошу мою правку підтримати, але ж законопроект не голосувати в жодному разі. Дякую. 575 правка. Позицію комітету? Може, не треба? Може, не треба. Комітетом вона не підтримана. Ну, скажіть, будь ласка, позиція комітету. приймав потужну участь в роботі підготовчих груп і все ж таки він доводив нам, що профілактична зупинка десь буде зайвою, і доводив це ґрунтовно, у нього є правка 575, яку він наполягає зараз теж поставити на голосування. Вона є за змістом тотожною. Прошу підтримати. Дивіться, я впевнений, що Олександр Куницький ще й за закон тоді проголосує. 575 правка Куницького. Комітетом вона не підтримана. Але позиція комітету була тільки що озвучена. Готові голосувати? 575 правка. Прошу підтримати та проголосувати. За-351 Рішення прийнято. Правка 575 Куницького врахована. Наступна правка, Фролов. Правка номер 2. Може, давайте 2 хвилини - і поставимо чотири правки на голосування? Ні, тоді одна правка - 2, а потім 1 хвилина - і три правки на голосування. Правильно? Правка номер 2 Фролова. Шановні колеги, це важлива правка, яку просить підтримати Асоціація місцевого самоврядування. Про що йде мова? Більше трьох років тому український парламент дозволив фотофіксацію і притягнення до відповідальності за порушення правил зупинки, парковки і стоянки транспортних засобів інспекторам з паркування. Але нині для інспекторів з паркування, для планшетів і телефонів, які вони використовують, йде наявна вимога про захист інформації, тобто КСЗІ потрібно для системи і для цих телефонів і планшетів. Цього немає навіть, коли ДТП з загиблими оформлює експерт-криміналіст. Я прошу підтримати правку і відмінити вимогу КСЗІ для телефонів і планшетів, які використовують інспектори з паркування. Нагадую, що це підтримує Асоціація місцевого самоврядування. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка номер 2. Позиція комітету. Комітет цю правку відхилив. Однак, враховуючи попередню дискусію, ми не наполягаємо на тому, щоб вона була відхилена. На розгляд зали, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович, ви як доповідач не наполягаєте, а позиція комітету трохи інша. Ставлю на голосування правку Фролова, правка номер 2. Комітетом вона була відхилена. Однак позиція комітету… доповідача ви тільки що почули. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-297 Рішення прийнято. Правка врахована. Наступні три правки – 137-а, 412-а і 226-а Фролова. 1 хвилина - і після цього ставимо правки на голосування. Шановні колеги, я не буду вимагати поставити ці правки на голосування, але я хочу сказати і попросити всіх підтримати цей закон. Фактично в Україні тривають дорожні війни: кожні 3 хвилини в Україні відбуваються ДТП, кожні 15 хвилин в Україні відбуваються ДТП з потерпілими і кожні 2,5 години в Україні гинуть люди. Наприклад, в 20-му році в АТО загинуло 50 військовослужбовців, а на дорогах загинуло в 70 разів більше – 3,5 тисячі українців. Ми бачимо, що 3 відсотки всіх ДТП, фіксується, що вони скоєні п'яними водіями. Тобто, якщо ви будете їхати, наприклад, по Броварському проспекту до мосту Метро, назустріч вам проїде 30 п'яних водіїв, враховуючи цю статистику. Багато в цьому законопроектів фейків, а саме, що, наприклад, будуть фіксувати в кущах TruCAM поліцейські. Це не відповідає дійсності, тому що передбачено встановлення… ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте на голосуванні? Дякую. Наступні правки: 122, 483, 597. Штепа. Одну хвилину - і можемо голосувати. Одну хвилину. Доброго дня, шановні колеги! Я думаю, що абсолютно всі в цій залі погоджуються із тим, що потрібно боротися із кількістю ДТП, що відбуваються через водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Проте ми також усі розуміємо, що в цьому законопроекті є певні норми, які взагалі цього не стосуються і які потрібно прибирати. Одну з них - про профілактичні зупинки - ми вже прибрали, проголосувавши за одну з попередніх правок, і це дуже добре. Але є ще дві норми, які теж, вважаю, потрібно прибрати. Перша з них – це правка 483. Пропонується прибрати право інспектора просто вимагати виходу водія з транспортного засобу при зупинці. Я вважаю, що ця можливість може призвести лише до зловживання цією можливістю, і вона не вирішує ніяк проблеми алкогольного сп'яніння за рулем. І друге. Зараз у нас є наступна сума штрафу за перебільшення швидкості на 50 кілометрів за годину – це 510 гривень. Цим законопроектом у чинній редакції пропонується встановити штраф – 3 тисячі 400 гривень за кожен факт порушення. Це більше ніж половина мінімальної зарплатні за одне порушення. Вважаю, що ця сума є завищеною і потрібно встановити таку компромісну цифру – це 1 тисяча 700 гривень за кожен факт порушення. Вважаю, що потрібно ці дві правки підтримати, і тоді, в принципі, цей законопроект можна буде розглядати. Дякую. Шановний головуючий, комітет відхилив ці правки. Не вважаю, що це обґрунтування є достатнім. Тим паче, що на дискусії під час роботи і комітету, і підкомітету обов'язок водія вийти з автомобіля на вимогу поліцейського не викликав ніяких протиріч. Дякую.

За-282 Рішення прийнято. 483 правка. Комітетом не підтримана. Прошу голосувати.

За-280 Рішення прийнято. Правка врахована. 597 правка. Комітетом не підтримана. Ставлю її на голосування, прошу голосувати. За-256 Рішення прийнято. Правка врахована. Далі 484 правка. Качура. Ви підходили, 484-а.

у законопроекті, що треба вийти з транспортного засобу. Цю норму, я пропоную її виключити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це проголосували. Я вибачаюся, що вас перебиваю, колеги всі підказують, ми все це проголосували. О.А. Дмитре Олександровичу, 437 правка, яка передбачає, що треба тримати руки в полі зору поліцейського і посадових осіб військової інспекції, безпеки дорожнього руху і так далі. Тому я пропоную виключити цю норму, тому що вона є нелогічною. І вчора, коли у нас було засідання фракції політичної, ми обговорювали, що це взаємовиключає інші норми цього закону. Тому я пропоную прибрати цю норму своєю правкою номер 437. 437 правка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

треба знаходитись на своєму місці до відповідного розпорядження або вимоги поліцейського. Ми що, поліцейська держава, чи що? Тому я пропоную виключити цю норму. Прошу голосувати зеленою і не перетворювати Україну на поліцейську державу. Ставлю на голосування 506 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-191 Рішення не прийнято. 512 правка. колеги, авторами законопроекту передбачено, що на вимогу поліцейського треба вийти з транспортного засобу. Тобто це ще раз…

я пропоную, що, якщо такі будуть, моя правка передбачає, якщо такі заходи є, вони публікуються на сайті. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 598. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

За-66 Рішення не прийнято. І крайня ваша правка - 612. 13:23:58 КАЧУРА О.А. 612 правка передбачає, простими словами розповім про що. Тут передбачено, що можна фіксувати всі транспортні засоби, в тому числі на камери автомобіля, без поліграфічних схем. Тобто це як виглядає? Що ти їдеш по дорозі, є якась машина без розпізнавальних знаків, вона зафіксувала тебе, і потім передають далі інформацію своїм колегам поліцейським. Вони зупиняють. Де докази? Так ось докази, ми тебе раніше зловили, і передають цю інформацію. Тому я пропоную, щоб обов'язково були відповідні розпізнавальні знаки транспортних засобів, якщо фіксація така відбувається. Позиція комітету. дій автомобілів "фантом", коли під прикриттям фактично, не розмальовані автомобілі, в належному тому місці з попереджувальними знаками про відповідну автофіксацію правопорушень будуть стояти вздовж автомобільних доріг України. Вже на сьогоднішній день такі автомобілі "фантом" закуплені Міністерством внутрішніх справ. Це не може дійсно бути обґрунтуванням того, щоб ми зараз ухвалювали відповідний законопроект. Однак це стала практика західних країн і колеги на комітеті вирішили це врахувати і підтримати. Тому пропонується правку відхилити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 612 народного депутата Качури. Комітетом вона не підтримана. Прошу голосувати.

За-182 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна… Так, зараз Власенко - 3 хвилини, після… А, вибачте! Устінова, 617 правка. Потім три виступи буде. але більшість речей, які фактично розширювали повноваження поліції, були прибрані. Ключове - те, що стосувалося зупинки транспортного засобу, - ми сьогодні з вами прибрали. Лишається моя правка 617, яка не дає можливості зловживати і повертати можливість, як ви пам'ятаєте, колись в нас ГАІ сиділи з радарами в кущах. Тому в мене дуже вели ке прохання підтримати цю правку 617, щоб у нас розміщували попереджувальні знаки. Якщо їх немає, щоб не могли сидіти в кущах з радарами і ловити наших автомобілістів. Прошу підтримати. Дякую. БАКУМОВ О.С. Шановні колеги, вказана норма стосовно того, що повинні бути попереджувальні знаки, вже міститься у відповідній статті, у її частині другій, і вона не зазнавала відповідних змін, а тому і діє, і буде діяти назавтра. Однак, враховуючи те, що правка народного депутата Устінової 617 уточнює визначення термінологічно, комітет відхилив правку, але попередньо обговоривши це з ініціативною групою комітету, ми не проти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви як доповідач не заперечуєте. Я Я зрозумів. Ставлю на голосування правку номер 617 народного депутата Устінової. Комітетом не підтримана, але позицію доповідача всі почули. Прошу голосувати.

За-347 Рішення прийнято. Правка врахована. Наступна… Далі три виступи: Власенко, Князевич і Цимбалюк. Ви не підходили, Євтушок. Скільки, 2 хвилини? Хвилина. Власенко, 3 хвилини. Після цього будемо переходити до голосування. Власенко, 3 хвилини. ви знаєте, обговорюючи попередній законопроект, колега із найбільшої фракції зазначив наступне. Він сказав, що дуже гарна назва, тому не треба читати зміст законопроекту, а голосуємо за назву. Ви знаєте, на відміну від вас ми будемо читати кожен законопроект і не будемо голосувати за назви. Це коментар по попередньому законопроекту. Що стосується законопроекту, який ми обговорюємо, насправді ключове слово, яке повинно бути в цьому законопроекті, – це "баланс". Чи треба збільшувати повноваження дорожньої поліції по боротьбі із різними видами порушень правил дорожнього руху? Беззаперечно, так, це треба робити, це абсолютно очевидно. Тому що Інтернет заполонили відео, коли люди, які порушують правила дорожнього руху, потім хамлять поліцейським, не виконують їх законних вказівок і так далі, це з одного боку. Але з другого боку, звичайно, повинен бути баланс і повинні бути збережені і захищені права учасників дорожнього руху проти незаконних дій будь-кого, хто зазіхає на будь-якого учасника дорожнього руху. Тому треба зберігати баланс, частково поправками цей баланс збережений. Далі – розміри штрафів. Розміри штрафів повинні бути співмірними з двома речами: перше – із скоєним правопорушенням, а, по-друге, на жаль, із рівнем добробуту українських громадян. Тобто, на жаль, не всі ці вимоги, не всі ці співвідношення використані і виконані в законопроекті, який ми зараз обговорюємо. Треба було б, непевно, обговорити можливість передачі частини грошей, отриманих від штрафів, місцевим органам, органам місцевого самоврядування для того, щоб вони могли забезпечувати дорожні знаки, дорожню розмітку, стан доріг і так далі, і так далі. Насправді така практика була в Україні і вона працювала. І у мене... До речі, ми обговорюємо в цьому законопроекті також штрафи за неправильне паркування. А скажіть мені, будь ласка, а що, є достатньо нормальних паркінгів в Україні? А що, є можливість нормально запаркуватися? Тому тут теж повинен бути баланс. І останнє. Скажіть, будь ласка, скільки ще разів представники профільного комітету будуть говорити, що комітет був проти, але "ми порадилися і тепер ми – це свідчить про абсолютно низьку якість підготовки цього законопроекту, і такого допускати в принципі неможливо. Можливо, є сенс спочатку комітету провести консультації, визначитися із своєю позицією, потім її захищати на належному професійному рівні, а не застосовувати фразу, що "ми були проти, а тепер ми порадилися, і тепер ми – за". А насправді найбільш важливі правки були вже підтримані цим залом, тому я прошу не ставити мої поправки на голосування. Дякую. Дякую, Сергій Володимирович. Будь ласка, слово надається народному депутату Цимбалюку Михайлу Михайловичу. Після цього – Князевич Руслан Петрович. Будь ласка, Михайло Михайлович, чотири хвилини. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановні народні депутати, шановний народе України! Насправді законопроект дуже важливий і актуальний. Тут приводилася і Міністерством внутрішніх справ, і колегами з різних фракцій статистика. Статистика жахлива. Але я погоджуюся з попереднім виступаючим, колегою по фракції паном Власенком: згадаймо законопроект до першого читання і сьогодні – це зовсім різні документи. Спочатку була спроба авторів, як на мене, об'єднати європейський досвід високих штрафів вплив поліції зовсім іншої держави, не європейської, на учасників дорожнього руху. В результаті, як на мене, ми отримуємо майже збалансований документ. Але є, звичайно, декілька питань. До такого жорсткого законопроекту щодо відповідальності учасників дорожнього руху ми маємо казати про співвідповідальність поліції за притягнення до відповідальності порушників. Сьогодні там, під стінами парламенту, приїхали представники Львівщини, і у тому числі потерпілі від поліцейського свавілля. Один із заявників приводить приклад, як його 15 січня у Львові Національна поліція зупинила, представники патрульної поліції нанесли тілесні ушкодження, і до сьогодні службового розслідування немає. Я сьогодні звернувся до заступника міністра внутрішніх справ, який присутній у залі, який пообіцяв провести ретельну перевірку викладеного факту, щоби винні понесли покарання. Але, шановні колеги, давайте скажемо чесно, чи відбулася реформа Національної поліції, чи ті люди, які пройшли 6-місячні курси підготовки, сьогодні можуть фахово захистити громадян України не тільки на дорогах, а в інших складних життєвих ситуаціях? Я знаю, що керівництво Міністерства внутрішніх справ зробило ряд кроків щодо підвищення відповідальності і підготовки кадрів, професійних кадрів Національної поліції, але приклад Європи говорить про декілька факторів. Перше. Зменшення впливу людського фактору на фіксування і притягнення до відповідальності порушників Те, що зараз робиться: фіксація не тільки швидкості, а порушень правил проїзду перехрестя. Наступна річ. Шановні колеги, коли ми кажемо про притягнення до відповідальності правопорушників за грубі порушення правил дорожнього руху, як керування в нетверезому стані, тут однозначно потрібні жорсткі міри. І ми підтримуємо таку позицію. На завершення. Фракція "Батьківщина" після того, що тут були сьогодні відкориговані відкориговані рішення стосовно безпідставних зупинок учасників дорожнього руху, ще ті речі, що стосуються виходу учасника дорожнього руху, зокрема водія, з автомобіля під час зупинки, який це досвід і якої держави? Ми вважаємо, що цей законопроект може стати законом. А керівництву Міністерству внутрішніх справ бажаємо успішного продовження і завершення реформи щодо підготовки якісних кадрів патрульної поліції і в цілому Національної поліції України. Цей законопроект, я впевнений, захистить десятки тисяч життів українців. Дякую. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Дуже добре, шановні колеги, що всі контраверсійні норми цього законопроекту були зняті. А це стосується і зупинки транспортних засобів та виходу із машини, це стосується і поверхневої перевірки, яку мали би здійснювати, в принципі, фахівці і експерти МВС або судові експерти. Це стосується і зупинки транспортних засобів для того, аби перевірити всі агрегати, тому що це також мають робити експерти. Я прошу поставити на голосування, і вас, пане Голово, також, Верховної Ради, знайти логіку в моїй поправці 533, яка свідчить про те, що ми маємо замість передати документи, як сказано в законопроекті, які посвідчують особу, а прописати чітко: має право вимагати в особи пред'явити документи, які посвідчують особу. Прошу поставити цю поправку на голосування. Дякую. 533 правка. Позиція комітету. 13:37:05 БАКУМОВ О.С. Шановні колеги, ця правка відхилена, оскільки у тексті до другого читання вже не передбачається передача документів поліцейському, вже не змінюється ця норма. Тому вона не потребує ухвалення ця правка. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Вона врахована редакційно. Ставлю на голосування... Позицію комітету ви почули, автор наполягає на повному врахуванні цієї правки. Ставлю на голосування для повного врахування правку номер 533 народного депутата Євтушка. Прошу визначатись та голосувати. За-110 Рішення не прийнято. Князевич, 3 хвилини. Після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Включіть мікрофон. 13:38:07 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую, шановний пане Голово. Відверто кажучи, дуже шкода, що я не отримав слова на початку, коли тільки починалась дискусія. Тоді я мав би можливість висловитись більш конкретніше по правках. Але, з іншого боку, мені дуже приємно, що велика кількість правок, в тому числі й яка перегукується з моїми, сьогодні була врахована. І ми по суті маємо дещо іншу редакцію законопроекту, ніж та, що навіть була підготовлена комітетом до другого читання. Хоча я відверто шкодую, що ми так і не змогли провести більш ґрунтовну дискусію довкола того, у який спосіб нам вирішити ту мету, яка ставилась з самого початку перед законопроектом, а саме – зменшення смертності на дорогах. При моїй пам'яті дуже багато вже законопроектів в цій залі намагались розв'язати це питання, але щоразу не досягали своєї мети. І, напевно, ми мали продискутувати, наскільки автофіксація була корисним в цьому випадку допоміжним заходом для досягнення такої мети. теж треба визнати, що вона не досягла у повній мірі свого успіху в силу різних обставин. На жаль, те, що вона досягла, про що так любить керівництво Національної поліції звітувати, про те, що вона досягла збільшення надходжень до державного бюджету, це не була її мета. Мені здається, що з точки зору етичної, напевно, не варто цим дуже вихвалятись. Тому що вже в народі такого роду штрафи назвали "податком для простих людей". Чому для простих, тому що, я вам нагадаю, і низка розслідувань в тому числі і журналістів чітко показують, фіксують те, що у нас всі можновладці, а також крупні бізнесмени, їздять на номерах прикриття, які взагалі не фіксуються системою відповідно автофіксації. Для них – зовсім інший закон, інша реальність, а для простого люду – величезні штрафи, які збільшуються. Так, зараз ми, слава Богу, врахували правку, що не на 3 тисячі 400, але на 1 тисячу 700. Повірте мені, для простої людини 1 тисяча 700 гривень – це величезні кошти. Але навпаки нам треба було подумати: а що держава має зробити для того, і органи місцевого самоврядування, щоб не допускати такого роду порушень правил дорожнього руху? Чи у нас справді всі магістралі основні у місті мають спеціальний режим з більше ніж 50 кілометрів, як це мало бути, як це є в Європі? Там 80 кілометрів, а на окремих ділянках і вище. Чи це мало би бути і на тих ділянках, які є за містом, де є спеціальний режим 110, але мало б бути більше, там, де є спеціальні захищені зони проїзду? Але це все зовсім інша історія і зовсім інша дискусія. Разом з тим, зважаючи на те, що ті правки, які мали найбільше загроз для законопроекту, зараз враховані, наша фракція підтримає цей законопроект. А далі ми будемо бачити, як він буде на практиці реалізовуватися і у разі необхідності будемо готувати до нього комплексні зміни. Дякую. Всі висловили позиції? Ще одна правка, 599, Монастирського - і переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги, шановні друзі, шановні народні громадяни України! Ми з вами зараз проговорили не тільки про правки, ми говорили з вами про життя людей, про їх здоров'я і про те, що кожна позиція цього законопроекту допоможе наблизити невідворотність покарання. Сьогодні половина п'яниць за кермом вбивці, які їздять по нашим дорогам і уникають відповідальності. І цьому треба покласти край тут і зараз. І я запрошую, щоб всі ми об'єдналися, всі фракції, без визначення кольорів прапорів, підтримали цей законопроект і показали, що Верховна Рада, народ України дасть бій п'яницям за кермом! Шановні колеги, переходимо до голосування. Дійсно, було враховано велику кількість правок (я впевнений, вони змогли зробити цей законопроект краще) з різних фракцій та груп.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 Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-325 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціям. "Слуга народу" – 208, "Опозиційна платформа – За життя" – 17, "Європейська солідарність" – 21, "Батьківщина" – 22, "Партія "За майбутнє" – 17, "Голос" – 16, "Довіра" – 15, позафракційні – 9. Дякую, шановні колеги. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України щодо уточнення переліку первинних водокористувачів (реєстраційний номер 3969). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-246 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Криворучкіна Олена Володимирівна. Дайте 4 хвилини від комітету і від авторів. 13:44:40 КРИВОРУЧКІНА О.В. Шановна президія, шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України щодо уточнення переліку первинних водокористувачів. Це нескладний законопроект, проте дуже важливий. Чому саме? По-перше, Управління каналів Держводагентства має стратегічне значення для економіки і безпеки нашої країни. По-друге, на сьогодні вони ледве-ледве підтримують в робочому стані гідротехнічні споруди, насосні станції та інше енергоємне обладнання. Причина цього – дефіцит фінансових ресурсів. Наслідки можуть бути загрозливими. По-перше, це зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, припинення подачі води у різні регіони України, населенню міст і областей. При цьому первинні водокористувачі – потужні підприємства не сплачують на сьогодні жодної копійки за послуги з подачі води і наповнення водосховищ. Проектом закону пропонується внести зміни до статті 42 Водного кодексу України в в частині розширення переліку первинних водокористувачів: від виключно тих, хто має власні водозабірні споруди, до всіх тих, хто отримує воду з каналів, водосховищ, водогосподарських систем. Крім того, пропоновані зміни передбачають законодавче врегулювання питання обов'язковості укладання відплатного договору первинних водокористувачів з підприємствами водної галузі. Які результати ми будемо мати внаслідок прийняття законопроекту. За попередніми підрахунками прийняття змін до Водного

канали зможуть модернізувати насосні станції, замінити більшу частину застарілого обладнання, здійснювати постійну прокачку води для поліпшення її якості. Відповідно можна стверджувати, що саме у пропонованій редакції стаття 42 Водного кодексу України посилить збереження водних ресурсів та створить фінансові передумови для відновлення держмайна на стратегічних об'єктах України. Комітет з питань екологічної політики та природокористування на своєму засіданні розглянув проект Закону з реєстраційним номером 3969. Про необхідність прийняття цього законопроекту наголошує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, а також Держводагентство України. Головне науково-експертне управління висловило ряд зауважень та зазначило, що проект закону вимагає техніко-юридичного техніко-юридичного доопрацювання, яке буде здійснено до другого читання в разі прийняття законопроекту. Комітет з питань екологічної політики та природокористування наголошує на актуальній необхідності врегулювання питань підтримання у належному робочому стані водогосподарських систем. Комітет рекомендує Верховній Раді проект закону (реєстраційний номер 3969) за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорити цей законопроект? Тоді прошу записатися: два – за, два – проти.

Івченко, "Батьківщина". Шановні колеги, вкрай важливий закон, особливо цей закон чекають ті, хто працює на незрошувальних землях. Я мушу сказати, що аграрії Херсонщини точно чекають на цей закон, оскільки вони не беруть воду з річок, вони беруть воду із штучних водойм, наприклад Каховське водосховище. колеги, якщо на сьогоднішній день держава не виділяє кошти на вартість електроенергії, яким чином ми можемо підтримувати ці споруди? Вкрай важливо на сьогоднішній день, колеги, щоб ми визначили первинного водокористувача. Вкрай важливо, щоб держава контролювала, коли видає спецдозволи, коли відбувається водозабір і скид води. Вкрай важливо, щоб не було так, що на сьогоднішній день відсотків ми забезпечені водою. І Державне водне агентство вже говорить про те, що воно буде обмежувати у подачі води. Так, питної води буде вистачати, а що буде зі зрошенням в тій же Херсонській області? Так ось, якби в Радянському Союзі ще не побудували це Каховське водосховище, Херсонщина була б постелею. Колеги, вкрай важливо, щоб ми підтримали цей законопроект, визначили цих первинних водокористувачів, чітко контролювали питання щодо сбросу води і рівномірного розподілу цієї води по різним каналам з великих водойм. І нарешті давайте зробимо так, щоб ці водогосподарські споруди були під наглядом і ми дійсно з державного бюджету забезпечували їх утримання. "Батьківщина" проголосує в першому читанні і будемо доопрацьовувати до другого читання. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Сухов Олександр Сергійович, депутатська група "Довіра". Бакунець Павло Андрійович, будь ласка. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати! Павло Бакунець, Львівщина, депутатська група "Довіра". Цей законопроект, власне, про те, аби перелічити ще раз первинних водокористувачів. Він дуже короткий технічно, але дуже важливий. Адже на сьогодні згідно з Водним кодексом України користувачі в нашій державі поділяються на дві категорії: на первинні і вторинні. Первинні – це ті, які мають обладнання і власні водозабірні споруди, а вторинні – це їх абоненти. Власне, в цьому законопроекті пропонується, аби ще розділити первинних водокористувачів на дві категорії: на управління каналів і на крупні підприємства. Останні – крупні підприємства, на жаль, не сплачують коштів управлінням каналів за те, що вони подають воду і наповнюють різні водосховища і це відбувається для того аби рівномірно розподілити водні ресурси на всі регіони України. Однак в останні роки є недостатньо коштів для підтримки в робочому стані всіх гідротехнічних споруд в нашій державі. І, власне, за рахунок цих коштів можна буде модернізувати як насосні станції, так і інше технічне обладнання. Це, на нашу думку, а я один серед авторів, допоможе зберегти, а подекуди і відновити, державне майно на стратегічних водних об'єктах України. Тому пропонуємо підтримати даний законопроект в першому читанні з доопрацюванням до другого читання. Дякую.

Дякую, вельмишановний пане Голово. Я хотів би звернути увагу тих, хто, безумовно, я бачу, не читав ці законопроекти і дехто навіть умудряється їх коментувати. Ну, дивіться, насамперед стаття 42 Водного кодексу України, вона визначає "первинні і вторинні користувачі". Потім, далі - 43-я – основні права водокористувачів, розписуються аж на цілих 7 пунктів. Потім - обов'язки водокористувачів, що вони можуть здійснювати і так далі. І ряд інших заходів. І 45 стаття, де чітко визнається їхня діяльність, як відбувається забір води. коли тут попередня виступаюча розказувала щодо того, що це необхідно для того, щоб здобувати кошти на модернізацію, так я вам хочу пояснити, що система державного регулювання модернізації окремих підсистем водогосподарського комплексу, і це світова практика, полягає в податкових стимулах, в кредитних стимулах. Я приведу приклади. Ну, наприклад, у Великій Британії. Ми бачимо, що у Великобританії діє ставка в розмірі 100 відсотків амортизаційних відрахувань стосовно інвестицій в інновації щодо водопровідного каналізаційного господарства. Відповідно польський досвід є, який стосується звільнення від податкових відсотків по кредитам, які заходи, які йдуть на модернізацію водопровідно-каналізаційних мереж, водопровідно-меліоративного системи промислового водокористування і багатьох інших речей. Тому це комплексні фактори, які жодним чином не відображають і не корелюють у цьому законі. Тому, на наш погляд, необхідно: а) виконувати чинне законодавство, а друге – запропонувати фінансово-економічні передумови для модернізації тих трьох підсистем підсистем водогосподарського комплексу України. У протилежному випадку ми не будемо мати ані ресурсної бази, ані фіскальних стимулів і будемо мати ветхий і аварійний стан водопроводів. І на завершення. 95 місце зі 122 країн світу, за даними ЮНЕСКО, – рівень водозабезпеченості країни. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Ми зараз з вами розглядаємо проект Закону про внесення змін до Водного кодексу, про первинних водокористувачів. Це важливий закон, наша фракція підтримує його прийняття в першому читанні. Але я хочу, відштовхнувшись від теми води, поговорити про іншу надзвичайно важливу водну тему, а саме: про тему Криму і подачі води в Крим. Справа в тому, що мною як народним депутатом України внесено проект Закону у Верховну Раду про заборону, заборону постачання води в Крим до повної деокупації півострова. На жаль, цей законопроект до цих пір не виноситься в сесійну залу, а саме сьогодні час це зробити. Ви чудово знаєте… Знаєте, як людина на 60 відсотків складається з води, так сьогодні окупований Крим на 60 відсотків складається з російських військових. І оця шалена мілітаризація призвела до того, що води там не вистачає, і ця вода необхідна сьогодні там, і люди… Ну, звичайно, в Путіна один пріоритет – це його військові, а не люди, які там живуть. Тож сьогодні населення позбавлено нормального доступу до води. Але це є проблема окупанта, і згідно усіх міжнародних законів саме окупант несе відповідальність за забезпечення всім необхідним людей на окупованій території. Тому окупант, який не зміг, як вони розповідали байки про опріснювачі, як вони знищують екологію сьогодні Криму, коли відкривають джерела, законсервовані багато десятиліть тому, коли сьогодні вони не можуть забезпечити людей, і там сьогодні у великих містах вода постачається по 3-4 години на день, вони намагаються витиснути це з України. Не можна цього робити! До деокупації ніякої води, ніякої допомоги окупанту! Виносьте проект закону в зал, тим більше зараз. Цієї суботи буде 20 лютого, яке викарбовано на медалі "про освобождение Крыма". Коли почалася ця операція? Коли ще Янукович сидів на Банковій. Кажу для того кута. І ми маємо в такі дні згадувати про Крим і боронити і боронити його. Слава Україні! Дякую, колеги. Насправді законопроект дуже важливий, фракція "Голос" буде підтримувати за основу його, тому що насправді Україна сьогодні знаходиться на 127-му місці зі 180 країн світу по якості питної води і забезпечення нею населення, і це десь на рівні пустельних африканських країн. 270 тисяч українців з 9 областей сьогодні забезпеченні водою лише за допомогою привозної води. І знаєте, це не просто статистика. Проїхавши країною від Обухова, Українки, Коростишева до Дубного, Трускавця і Стрия, можна точно побачити, що скрізь є проблеми із трубами, з водопостачанням, де ці труби залатані латка на латці, де технічні споруди працюють на останньому своєму диханні. Зміни потрібні, зміни потрібні вже зараз. Тому однозначно за основу ми голосуємо "за" і будемо доопрацьовувати

Шановні колеги, дійсно дуже важливий законопроект, і наша депутатська група буде його підтримувати. Але я хочу, щоб кожен українець який нас зараз дивиться, зрозумів, що принаймні опозиційні всі фракції та депутатські групи хочуть вирішити ще важливі питання щодо тарифів. Всі депутатські групи опозиції – це "За майбутнє", "Батьківщина", "ЄС", "Довіра", ОПЗЖ - всі підтримують проведення позачергового засідання щодо тарифів. "Слуга народу", окрім Давида Арахамії, який сьогодні дуже гарно мені сказав, що якщо ці законопроекти винесуть в зал, то вони просто будуть в "лайні", тому що не проголосують, а ми будемо "на коні". Тому Давид Арахамія блокує проведення і збір підписів щодо позачергового засідання для вирішення дійсно тарифного питання для нашого населення. Прошу публічно Давида Арахамію припинити цю свою ганебну саботажну діяльність проти українців. Дякую за увагу.

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Водного кодексу України щодо уточнення переліку первинних водокористувачів (реєстраційний номер 3969) Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-324 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби (реєстраційний номер 4531). На трибуну запрошується голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Корнієнко Олександр Сергійович. Хто буде наполягати на правках? По правках тоді? Ні, хто буде наполягати? Наталуха, Шкрум, Лозинський, Чорний. Чорний, скільки у вас правок? Я бачу. Одразу давайте, так швидше буде. Всі є в залі? Які правки, Чорний? Включіть мікрофон, будь ласка, кажіть в мікрофон, вас не чутно

можливість подавати не більше трьох разів кандидатуру на міністра. Я пропоную дані правки не підтримувати, тому що двох разів достатньо. Ми розуміємо прізвище цієї людини, яку намагаються постійно, зараз уже третій раз, нам запропонувати, і ці правки мають це прізвище. Тому, будь ласка, звертаюсь до колег: 15 та 18 правки не підтримувати. Дякую.

А, на підтвердження, вибачте, Стріхарського. Комітетом вона врахована. Готові голосувати? Прошу голосувати.

Дмитро Олександрович, я хочу поставити на підтвердження 7 поправку та 32 поправку, і на врахування свої – 40 та 49

7 поправка стосується обсягу повноважень для виконуючих обов'язки міністрів, а зокрема розширення цих повноважень. Про що йде мова, шановні колеги? Мова йде про те, що цією правкою виконуючим обов'язки міністрів хочуть повернути ряд повноважень, зокрема, призначення перших заступників, призначення голів державних підприємств. Шановні народні депутати абсолютно усіх фракцій, наш парламент вже визначився, голосуючи в попередніх законопроектах, які стали законами, що це відповідальність парламенту призначати членів уряду, і попри парламент рухатись не можна. Попри парламент виконуючі обов'язки не можуть мати таких широких повноважень. Це функція парламентського контролю. Прошу цю поправку не підтримувати.

Ставлю на голосування правку номер 7 народного депутата Стріхарського. Комітетом вона врахована. Прошу голосувати.

За-189 Рішення не прийнято. Правка номер 32. У 8 пункті цієї правки, цієї статті просто технічно сплутали абзаци і написали про третій, четвертий абзац, а це стосується інших абзаців. Інші норми цієї статті збережені в інших врахованих поправках. Тому цю поправку я попрошу не підтримувати, аби не допускати колізій. Тут є технічна помилка з абзацами. Жодних інших проблем. Ще раз наголошу: інші положення цієї статті враховані в інших поправках. Тому тут прошу голосувати жовтою або червоною кнопкою. Дякую.

За-189 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 40 правка, 49-а. Може, хвилину - і одразу проголосуємо дві? Одну хвилину, дайте, будь ласка, Лозинському. 14:08:56 ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Шановні колеги, щодо поправки 40 та поправки 49. Вони стосуються термінів, в які повинні повноцінно пройти конкурси для державних службовців. Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. І в цьому парламенті, коли голосувались призначення міністрів та призначення топ-держслужбовців, та й всіх інших, тимчасово без конкурсів, говорили про виключні випадки, виключні випадки. Що насправді зробив уряд? Призначили більше ніж 20 тисяч державних службовців. 150 державних службовців категорії "А" призначено сьогодні без конкурсів. В основному тексті цього законопроекту мова йшла про 4 місяці для того, аби відновити та провести всі конкурси. Зараз цей термін хочуть продовжити продовжити і продовжувати вік міністрів, державних службовців категорії "А" та всіх інших без конкурсів. Я прошу цей термін скоротити до 2 місяців. Обидві правки відхилені комітетом? 14:10:09 КОРНІЄНКО О.С. Так, правки відхилені, тому що є позиція Національного агентства з державної служби, тут є представники. За такий короткий термін неможливо якісно провести, тому це профанація буде, а не конкурс. Ставлю на голосування 40 правку. Комітетом не підтримана. Прошу голосувати. За-124 Рішення не прийнято. 49 правка Лозинського. Прошу голосувати. За-101 Рішення не прийнято. Наталуха.

там є певні редакційні нюанси. Це знов-таки про те, що треба дати повні повноваження виконуючому обов'язки міністра. Прохання підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 10 правку, вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні?

За-124 Рішення не прийнято.

Наталуха Дмитро Андрійович. вона дозволяє виконуючому обов'язки підписувати бюджетні відомості та інші фінансові документи, які потрібні для виплати заробітних плат в тому числі шахтарям і іншим працівникам. Але я вважаю, що виконуючий обов'язки міністра є функцією, яка має забезпечити транзит від одного міністра до іншого. І міністерство не може в процесі цього транзиту позбутися державної власності і державних підприємств. Тому ця правка забороняє виконувати функції, покладені пунктом 12-1 частини другої статті 8 цього закону. Крім цього, я вважаю, кожне речення в правці вважати окремим абзацом для цілей техніко-юридичного обґрунтування. Дякую. Якщо у нас інших немає просто. 60 днів, да, тут. Тут 60 днів знов-таки… ГОЛОВУЮЧИЙ. Також 60 днів? КОРНІЄНКО О.С. Але ті повноваження, проти яких комітет… Комітет по-іншому бачив, тому частково врахував. Ми бачили більш широкі повноваження, ще раз повторюсь: призначення заступників міністрів, першого заступника і керівників державних підприємств. Але тут зал же вирішує. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 13 народного депутата Наталухи. Готові голосувати? Прошу голосувати. За-321 Рішення прийнято. Правка номер 13 врахована. Дякую. Хто ще наполягає на правках? Княжицький. Климпуш-Цинцадзе, я бачив. Княжицький Микола Леонідович. Дякую. В мене дві правки. Перша – 33-я. Поправка пропонує встановити, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом укладені контракти про проходження державної служби на період карантину, оголошуються протягом місяця з дня набрання чинності цим законом. Натомість профільний комітет пропонує строк 6 місяців. Якщо метою законопроекту є відновлення конкурсів при прийнятті на державну службу, то не зрозуміло, чому тільки оголошення конкурсу на відповідні посади владі потрібно аж півроку. Очевидно, це спроба тільки продовжити перебування на відповідних посадах осіб, що призначені без конкурсу. Тому пропоную підтримати поправку і швидше оголосити конкурси на відповідні посади держслужби. Дякую.

Ставлю на голосування правку номер 59. Комітетом не підтримана. Готові голосувати? Прошу визначатися та голосувати.

Дякую. 52 правка. Відповідно до редакції, запропонованої профільним комітетом, контракти про проходження державної служби на період дії карантину, укладені до набрання чинності цим законом, діють до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше 9 місяців з дня набрання чинності цим законом. Натомість поправкою пропонується встановити строк в три місяці. Основна мета – відновлення конкурсів на посади державної служби. Тому не зрозуміло, для чого консервувати сьогоднішню ситуацію, коли в тому числі керівниками багатьох органів державної влади призначено осіб, обраних поза конкурсом, ще на 9 місяців. Нічого не заважає владі швидко оголосити конкурси, провести їх і призначити на посади державної служби чесних і професійних осіб, обраних за конкурсом. Дякую. Прошу проголосувати. Ставлю на голосування правку номер 19. Комітетом вона не підтримана. Правильно? Прошу визначатись та голосувати. Правка номер 52.

Шановний пане Олександре, пане доповідачу, я як людина, яка погоджувала з Європейським Союзом стратегію реформи державного управління, точно знаю, що країна є абсолютно підготовлена для того, щоб провести якісні конкурси, країна має фахівців, які спроможні це зробити. Тому моя правка пропонує для категорії "А" конкурси відновити вже за місяць. І я переконана, що ми всі, якщо реально хочемо заміщення цих посад на реальних фахівців, це підтримаємо. Прошу підтримати залу. 37 правка, Климпуш-Цинцадзе. Комітетом не підтримана. Готові голосувати? Прошу визначатися та голосувати.

За-100 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Стріхарський, які правки? Климпуш-Цинцадзе, І.О. Правка номер 46. Я сподіваюся, колеги, що ви принаймні погодитеся на те, що держава спроможна забезпечити проведення конкурсів на посади категорії "Б" і "В" протягом трьох місяців. І, я сподіваюся, що ви підтвердите і підтримаєте цю мою правку, прошу проголосувати "за". 46 правка. Комітетом не підтримана. Готові голосувати? Прошу визначатися та голосувати. За-99 Рішення не прийнято. Правка не підтримана.

що після проведення вами таких конкурсів ви не хочете зацементувати так званих тимчасово призначених людей на надзвичайні умови під час COVID ще на додаткові періоди часу. Тому я пропоную, що на посадах категорії "А" ці люди, які призначені на тимчасовій основі, не можуть затримуватися довше ніж на три місяці. Будь ласка, підтримайте цю правку. 55 правка. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. Крайня правка, Климпуш-Цинцадзе. Правка номер 63. Колеги, вже зовсім демократична правка, так прямо, як би ви хотіли, мати ще на посадах своїх призначених своїх призначених так званих тимчасових представників. Власне, вона пропонує, що люди на посадах категорій "Б" і "В" не можуть затримуватися на тимчасовій основі довше ніж на 6 місяців після того, як ви проведете конкурси. Можна нарешті хоча би цю правку підтримати? Дякую. 63 правка, Климпуш-Цинцадзе. Комітетом також не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-105 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Все? Стріхарський,

Хочу наголосити, що до другого читання мною та колегами було подано відповідні правки щодо врегулювання питань роботи конкурсної комісії, особливостей проведення конкурсів, захисту державних службовців від політичних звільнень тощо. Дані правки були підтримані профільним комітетом. Колеги, закликаю кожного з вас подумати і подбати про державних службовців всіх ланок, починаючи від районних державних адміністрацій, закінчуючи підбором найкращих кандидатів на найвищі посади. Давайте разом відновимо стабільне функціонування державних органів та державних службовців. Тому дуже прошу підтримати даний проект, він дуже необхідний. Колеги, надіюсь на вашу підтримку. Дякую.

А можна включити таймер заново, тому що… Шановні народні депутати, слухаю дискусію в залі і згадую 2019 рік, коли тут добросовісно з трибуни кричали, що пандемія, коронавірус, давайте призначати виконуючих обов'язки. Пройшло півтора року, за цю подію, коли дозволили без конкурсів призначати виконуючих обов'язки, немає відповідального разом чи рядом з доповідаючим, тоді б це було вірно по моралі і по закону. Моя правка каже про те, що конкурс можна провести за два місяці по категорії "А" замість чотирьох місяців, і не надо придумувати про те, що хтось буде дома готуватися. А півтора року готувалися до конкурсів? Да, готувалися. Будь ласка…

Бачите, вся опозиція однакові правки вносить. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 41. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати.

звертався б більше не до опозиції, а до змісту правок. Ну, наприклад, якщо ми попередню правку говорили тільки по категорії "А", то дана правка стосується категорії "Б" та "В". Я не знайшов жодного підтвердження, чому в законі пропонується 9 місяців. Ми ждемо після цього народження дитини? Чому саме 9? Кому що мішає? Моя правка каже, що по даним категоріям ґрунтовно і змістовно можна проводити конкурси на протязі: а) чотирьох місяців при діючій комісії, а не так, як по Державному бюро розслідувань; і приймати рішення щодо призначення керівників, але в межах закону, який на даний час просимо змінити.

не дуже багато людей працює на держслужбі, особливо на низовому рівні. В РДА недобори великі. І зараз може таке бути, що всі працівники будуть в конкурсних комісіях, а роботу ніхто робити не буде. Тому, щоб цього не трапилося, є розтягнутий термін. Якщо це зробити в стислий термін, то всі працівники РДА будуть займатися конкурсами цілий місяць. Я думаю, мажоритарникам це не дуже сподобається в цій залі в першу чергу. Дякую. Відхилити. Правка номер 50 народного депутата Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

дуже гарна позиція про те, що можуть всі, хто виконує обов'язки чи хто перебуває на державній службі, просто розвернутися і піти займатися конкурсами або підготовкою до конкурсів. Але тоді в цієї установи є право платити зарплату за що – за роботу чи за підготовку до конкурсів? Немає ж відповіді, давайте врегульовувати, що якщо особа має право підготовлювати, то вона зарплати не получає. Хоч зекономимо на цих бюджетних коштах. Моя правка 59 стосується того, що коли проходить, по суті, конкурс, він пройшов, зобов'язання на протязі трьох місяців, щоб керівник, який виконує обов'язки, на протязі трьох місяців провести конкурси і він в автоматі з моменту прийняття цього закону звільняється. Чому? Тому що щоб у нас не було два керівника: виконуючий обов'язки і керівник, якого... Ставлю на голосування правку номер 59. Комітетом не підтримана. Готові голосувати? Прошу визначатися та голосувати. За-114 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Анатолій Ігорович Урбанський, ви так переживаєте за колегу? В нього ще є одна правка, він встигне обов'язково. Яка ще правка?

Знову хочу зазначити і закінчити, по суті, свою думку попередньої правки. Якщо у нас буде два керівника: виконуючий обов'язки і вигравший конкурс керівник, - а термін по контракту, який підписаний Кабінетом Міністрів, який має визначений час (два, рік, три роки), не закінчився, то ця установа отримає два керівника. Тому що, що виконуючий обов'язки, що керівник – це одні і ті самі функції. Потім підемо через звільнення незаконні, через тиск "пиши заяву за власним бажанням". А коли буде звільнено не по закону, особа буде оскаржувати в суді. І буде вічно два керівника, як два Верховні Суди в Україні. ГОЛОВУЮЧИЙ. 67 правка Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-113 Рішення не прийнято. Пузійчук. Три хвилини виступ. Я бачу, Нестеренко. Я пам'ятаю. Пузійчук, три хвилини виступ. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Дмитро Олександрович, я прошу поставити на голосування мої поправки: 54-у І поставити на підтвердження поправки: 87, 90 і 91. Шановні колеги, я нагадаю, у першому читанні за цей законопроект про відновлення конкурсів на державну службу проголосувало 334 народних депутатів. Однак до другого читання це абсолютно інший законопроект, він просто нашпигований різними "хотєлками" під прикриттям відновлення конкурсів. Що ж нового з'явилося у тексті до другого читання? Зверніть увагу: особливі законодавчі умови призначення на посаду члена уряду для Юрія Вітренка. Я не жартую. Прописують, що одну і ту ж кандидатуру не можна вносити більше трьох разів, і тут же додають, що на тих, кого вже вносили, це не поширюється. А чого ви соромитесь? Напишіть, що "окрім Юрія Вітренка" - і буде у нас такий собі закон індивідуальної дії. Як би не проходилися у цьому залі по Конституції, а такого ще ніколи не було. Ну і родзинка - це ручне керування через виконуючих обов'язки міністрів, щоб не проводити призначення міністрів через Верховну Раду. Вам що, заважає працювати законодавчий орган? Шановні колеги, хочу наголосити, що процедура призначення членів уряду визначена Конституцією. Члени Кабінету Міністрів призначаються Верховною Радою за поданням Прем’єр-міністра. У цьому полягає одна зі складових контрольної функції парламенту по відношенню до виконавчої гілки влади, що у свою чергу випливає з фундаментального конституційного принципу – поділу влади (стаття 6 Конституції України). Підміною міністрів на виконуючих обов'язки порушується одразу декілька статей Конституції та руйнується вся система державного управління. Після всього цього у мене виникає одне просте питання до ідеологів та лобістів цього законопроекту. На що ви розраховували, що ми не помітимо всіх цих змін до другого читання та всліпу натиснемо зелену кнопку? Я змушений вас сильно розчарувати: депутати з "Батьківщини" завжди читають документи, які виносяться на голосування. Тому прошу поставити на підтвердження поправки 89, 90, 91, а також поставити на голосування мої поправки 54, 62. Дякую. Шановні колеги, спочатку ставлю 54 і 62 правки Пузійчука. 54 правка. Комітетом не підтримана. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-115 Рішення не прийнято. 62 правка Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-117 Рішення не прийнято. Правка не врахована. І три правки на підтвердження

87 правка, вона врахована частково комітетом. Це правка Корнієнка. Ви її ставите на підтвердження? Не кричіть, будь ласка, ви все сказали. Ставлю на голосування правку номер 87. Комітетом вона врахована частково. Ставиться на підтвердження. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. 90-а і 91 правка. Доповідач вважає, що вони вже не є настільки актуальними, як на початку розгляду закону. Ставлю на голосування правку номер 90. Комітетом вона врахована. Але позицію доповідача ви також почули і, наскільки я розумію, автора. 90 правка, да, автор – Олександр Сергійович Корнієнко. Прошу голосувати. За-152 Рішення не прийнято. Правка відхилена. І 91 правка, вона також... вона Клочка Андрія Андрійовича. Комітетом врахована. Але позицію доповідача ви також почули. Готові голосувати? Прошу голосувати. Вона ставиться на підтвердження.

За-196 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Шкрум, 24 правка і 42-а. Давайте хвилину - і дві голосуємо. Добре? 14:37:45 ШКРУМ А.І. Дякую. Добре. Колеги, це дві мої поправки, які відхилені. По-перше, я дякую, що сесійна зала інколи знаходить такі правильні і мудрі рішення. Ми їх сьогодні знайшли по передньому Закону про безпеку дорожнього руху, маю надію, що знайдемо і по цьому. І я, і "Батьківщина", як би думаючі люди послідовно виступали за відновлення конкурсів. Давайте казати чесно, те, що відбувалось без конкурсних призначень – призначення тимчасові на час карантину, "під столом", без жодних оголошень, без жодної перевірки фаху людей це була ганьба. Нам казали, що такі призначення будуть у виключних випадках, а тепер їх 20 тисяч призначень по країні. 20 тисяч, з яких 150 – це категорія "А", найвищі, як би ті, хто керують життям кожного з нас. Тому конкурси треба відновлювати, колеги. Термін для конкурсів треба робити коротшим. Подивіться, ми, не зговорюючись, всі з різних фракцій подали поправки про те, щоб скоротити термін для конкурсів. А ситуативні завдання в конкурсі треба відновлювати. І конкурси мають все-таки бути чесними і прозорими, а не такими, якими вони були до карантину. Прошу підтримати дві поправки мої. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 24. Позиція комітету. Вона відхилена. Я думаю, після закінчення цього валу призначень можна повернутись, Альона Іванівна, до цієї дискусії. Покращити завдання там ситуаційні, повернути і так далі. Ставлю на голосування правку номер 24. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-118 Рішення не прийнято. Правка номер 42, Шкрум. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

За-129 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Почекайте. Нестеренко, 19 правка. Шановні колеги, правка номер 19, прошу поставити її на підтвердження. Правка про те, що надаємо можливість тричі поспіль одну і ту саму кандидатуру вносити. Вважаємо, я та мої колеги, більшість зараз проголосують, достатньо двох разів, як це передбачено в правках 14, 17 та 20. Прошу поставити на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету.

Ставлю на голосування правку номер 19 народного депутата Корнієнка. Вона врахована частково. Позицію комітету ви тільки що почули. Ставиться вона на підтвердження. Готові голосувати?

За-148 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою. Вибачте, правка відхилена. Вибачте. Правка відхилена. Вибачайте. Цимбалюк, 28 правка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Знаєте, шановні колеги, цим законом, як кажуть в народі, так все красиво починалось, як би не злі вітри. Через те, шановне товариство, законопроект потрібен однозначно, бо уряд зацікавлений, щоб коронавірус, вірніше, карантин ніколи не завершувався, і призначати можна було кого треба і куди потрібно. народні депутати наділені правом законодавчої ініціативи до другого читання удосконалювати закон, а тут сталося навпаки. Через те є одна така цікава правка, хто читав законопроект, 28, яка взагалі розбалансувала терміни входження в дійсність або визнання законами тих чи інших положень. І я прошу уважно її перечитати і поставити на підтвердження. Дякую. Врахована правка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 28, автор Стріхарський. Комітетом вона врахована. Позицію комітету ви тільки що почули. Прошу голосувати.

За-233 Рішення прийнято. Правка підтверджена. По фракціям покажіть. Переходимо до голосування за закон в цілому. Будь ласка, запросіть… Яка?

Ось я дивлюся, ми тут сидимо, займаємося дурнею цією, конкурсом. У нас є головний HR в державі – це пан Єрмак і його брат. Я пропоную створити якийсь законопроект, який дозволить цим двом братам вже займатися своєю роботою, наймати людей, брати за це гроші, не нести ніякої відповідальності. А ось ми всі сидимо тут, голосуємо, а вони сидять і призначають своїх людей. Тому я, звичайно, підтримаю цей законопроект, але я звертаюся до пана Корнієнка все ж таки розробити якийсь законопроект, який дозволить братам Єрмакам остаточно стати керівниками цієї держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте по суті правок, це ж в нас не виступи від фракцій і не заміна на виступ. Позиція комітету. 76 правка. 14:44:52 Ставлю на голосування правку номер 76 народного депутата Штепи. КОРНІЄНКО О.С. Вона технічна і важлива просто для техніки. Підтримайте. Це ж не політична… ГОЛОВУЮЧИЙ. Готові голосувати? Ставиться на підтвердження правка номер 76 Штепи. Комітетом підтверджена. Комітет на ній наполягає. Прошу підтримати та проголосувати. За-306 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Переходимо до голосування за закон в цілому. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.

У вас мікрофон просто включений, Олександре Сергійовичу.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 Точно всі готові голосувати? Готові. Прошу підтримати та проголосувати. За-289 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Всіх вітаю. Шановні колеги, я зараз дам слово Руслану Олексійовичу Стефанчуку. Питання щодо дати дозвіл Голові Верховної Ради достроково підписати цей законопроект, щоб не чекати два дні. Насправді ситуація наступна. Сьогодні є дійсно проблеми з виплатами багатьом верствам, в тому числі і шахтарям. Щоб не чекати два дні, якщо точно всі обіцяють, що ніхто не буде заносити постанови про блокування, то зараз поставимо це питання на голосування

щодо невідкладного підписання цього законопроекту. Є пропозиція. Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення прийнято. Шановні колеги, я звертаюся до Апарату невідкладно підготувати цей законопроект, до комітету і до Апарату невідкладно підготувати цей законопроект на підписання, і щоб ми якомога швидше могли його направити на підпис Президенту. Наступне питання, шановні колеги. Чотири ратифікації без обговорення. Оголошення. Згідно поданої заяви та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народного депутата України Яценка Антона Володимировича зі складу депутатської групи "Партія "За майбутнє". Шановні колеги, є ще деякі оголошення. Створення міжфракційного депутатського об'єднання "За конфесійний мир в Україні". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів України Качуру Олександра Анатолійовича та Новинського Вадима Владиславовича. Ще одне міжфракційне об'єднання створено – "На лінії зіткнення". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Магомедова Мусу Сергоєвича. Вітаю колег з міжфракційними об'єднаннями. Шановні колеги, ратифікації, у нас їх сім штук. Ми можемо їх всі без обговорення? Давайте тоді ставимо лише ті, які без обговорення. 0079. Проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про утримання прикордонних дорожніх мостових об'єктів на українсько-польському державному кордоні

на українсько-польському державному кордоні (реєстраційний номер 0079). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-341 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про приєднання України до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути (реєстраційний номер 0080). Прошу підтримати та проголосувати.

За-336 Рішення прийнято. Наступна ратифікація – це проект… Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Австрія Австрія про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ (реєстраційний номер 0081). Прошу підтримати та проголосувати. За-340 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Додатків до прикордонних документів, складених за результатами Першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону між Україною і Угорщиною, проведеної в період 1997-2003 років, та Заключного протоколу спільної перевірки державного кордону між Україною і Угорщиною, проведеної в період 2009-2016 років (реєстраційний номер 0082). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-339 Рішення прийнято. Шановні колеги, є ще три ратифікації. Ви будете наполягати на виступі? Давайте хвилину - і голосуємо. Тоді продовжуємо на 15 хвилин засідання.

Шановні колеги, продовжую засідання на 15 хвилин, як попросила "Європейська солідарність". Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2021 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року ( реєстраційний номер 0077). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-277 Рішення прийнято. Якщо не має заперечень, я пропоную, щоб зараз записалися представники фракцій та груп на виступ, хто бажає, після цього одразу голосуємо і закінчуємо. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп. Якщо хтось не бажає, може не записуватися. Шановні колеги, цією ратифікацією ми продовжуємо нашу з вами співпрацю з Нідерландами стосовно того, щоби нарешті притягнути до відповідальності тих, хто реально збивав боїнг над українською землею, а це, як ми вже знаємо з розслідування, Російська Федерація. Тому всіх прошу підтримати цю ратифікацію. Але одночасно хочу наголосити на іншому. Ми з вами маємо серйозних друзів у Європейському Союзі, які нас підтримують, і саме про це свідчить резолюція Європейського парламенту. щоби Резолюцію Європейського парламенту, такий документ такої величини і обсягу і такий ґрунтовний документ, який був ухвалений кілька днів тому в Європейському парламенті, нарешті наша влада сприйняла серйозно, тому що там чітко вказано, що допомога Європейського Союзу, вона не є даністю. Там чітко вказано, що наші партнери і наші друзі, вони є проти олігархії, яка розквітла в Україні, проти корупції, проти політично вмотивованих переслідувань політичних опонентів, вони проти незаконного політичного втручання в роботу незалежних інституцій, починаючи від НБУ і закінчуючи НАБУ, САП та інших структур. Тому я дуже сподіваюся, що ми з вами, колеги, розуміємо, що з латині "резолюція" означає "рішення". парламент 11 лютого ухвалив рішення про той шлях, який Україна може пройти для того, щоби повернутися додому. Я хочу нарешті щоб ми його тут почали реалізовувати. Дякую заздалегідь за підтримку ратифікації. Брагар не наполягає? Не наполягає. Добре. Голосуємо? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2021 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-300 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, я думаю, що просто дві додаткових ратифікації, вони важливі, будуть потребувати повного обговорення, тому пропоную їх відкласти на завтра. Немає заперечень? Немає. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.